Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. **Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize v okviru nujnega postopka.** Odločamo o vloženih amandmajih, kar bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 16. decembra, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 2. členu. Glasujemo.

Če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanske skupine Nova Slovenija k temu členu pod številko 2 brezpredmeten. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 19. členu. Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 19.a členu. Če ta amandma ne bo sprejet, postane navedeni amandma k 19.a členu brezpredmeten.

Ugotavljam, da je zbor v drugi obravnavi sprejel amandmaje k 16., 19. in 19.a členu predloga zakona. Zdaj sprašujem kvalificirane predlagatelje, če želijo k tem členom vložiti amandmaje.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 da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. Zdaj prehajamo še na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 5. sejo Državnega zbora in vam želim lep dan in še lepši vikend. hvala.